Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vladimir Marinković.Izvolite. Hvala, uvaženi potpredsedniče Arsiću.Poštovani ministre, dame i gospodo narodi poslanici, želim da se samo nadovežem na ono što su govorili moje kolege Veroljub Arsić i Milanka Jevtović Vukojičić, dajući jednu stvarnu kvalitetnu retrospektivu onoga što je naša zemlja, a posebno predvođena našim liderom Aleksandrom Vučićem, uradila po pitanju odnosa sa Jevrejskom zajednicom ovde u Srbiji, ali i konkretnih koraka i poteza koji su doveli do toga da i na taj način promovišemo ono što jesu glavne vrednosti naše zemlje i našeg naroda, a to je slobodarstvo, to je definitivno antifašizam i to je stalna, neprekidna i neumorna borba protiv antisemitizma i, kao što je moj kolega Veroljub Arsić dobro to primetio i rekao, borba protiv tzv. modernog revizionizma i obrisa pojava negde, nažalost, i u našem susedstvu i bližem okruženju imamo pojave, eksplicitne, fašizma. To je pogotovo zastupljeno u Republici Hrvatskoj i jako je čudno da neke čak i političke stranke, politički lideri zastupaju takvu takvu vrstu, ne mogu da kažem apsolutno, jer to nisu vrednosti, ali političkih stavova i ideologija, ali bez neke preterano velike i snažne osude EU, Evropske komisije i njenih institucija.Borba srpskog naroda i borba Republike Srbije, kada su u pitanju antifašističke vrednosti i vrednosti koje se tiču borbe protiv antisemitizma, pa na kraju krajeva i borba protiv BDS-a, tzv. modernog i novog pokreta koji se pojavio u svetu, pogotovo u nekim zapadnim evropskim zemljama, a to je da te zemlje zbog konflikta koji postoji na Bliskom istoku između Izraela i nekih drugih zemalja i entiteta, pozivaju da se bojkotuje roba koja je proizvedena u Izraelu, da se čak, to je bio stvarno jedan presedan i to na nivou ovih taksi anticivilizacijskih koje su tzv. kosovske privremene institucije uvele, kada je u pitanju roba i usluge iz centralne Srbije, čak je i veliki turistički operator, RBNB se zove, uveo bojkotovanje i nemogućnost rezervisanja apartmana i hotelskog smeštaja koje je, navodno, država Izrael uzurpirala i okupirala.Znači, mi u okviru naše politike i spoljne politike se ponašamo sasvim neutralno, ali smo jasni i snažno osuđujemo svako fašističko, profašističko, svako antisemitističko ponašanje, ali i svako antijevrejsko i, naravno, antiizraelsko ponašanje.Ono što bih želeo da napomenem i što prestavlja veliku, veliku stvar, kada je u pitanju geopolitika naše zemlje i buduće pozicioniranje Republike Srbije na međunarodnom planu, to je veoma značajno najavljeno prisustvo predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića na velikoj Konferenciji američko-izraelskog Komiteta za javne poslove.Želim zbog građana Republike Srbije, zbog našeg naroda, ali i zbog svih poslanika koji sede ovde u sali da kažem da je to jedna od najznačajnijih spoljno-političkih aktivnosti naše zemlje i predsednika naše države možda i u proteklih nekolika godina.Predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić će govoriti pred 20.000 ljudi u Vašingtonu i govoriće rame uz rame i kao ravnopravan lider, moguće, 2. marta

je, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mesto koje zauzima Aleksandar Vučić u sadašnjoj, trenutnoj konstelaciji odnosa na spoljno-političkom nivou. To je odraz onoga kako je Srbija uvažena i kako je Srbija poštovana u proteklih nekoliko godina na međunarodnom planu i na međunarodnom nivou i jako je značajno za nas i treba to da promovišemo svi ovde u ovoj sali, bez obzira da li pripadamo većini ili su kolege iz opozicionih stranaka, jer je predsedniku Aleksandru Vučiću pripala ta čast da govori pred 18.000 ljudi i pred ljudima koji su možda najuticajniji i ostvaruju najsnažniji i najveći uticaj na globalnu politiku.Svako to njegovo pojavljivanje, svaka delatnost i svaka veza sa Svetskim jevrejskim kongresom, Evropskim jevrejskim kongresom, AIPAC-om, gde će Aleksandar Vučić da se obrati 2. marta, gde će biti na glavnom stejdžu, gde će se obraćati pored najvećih svetskih lidera, ide u prilog Republici Srbiji. Od ključnog je značaja za rešavanje naših političkih problema i pitanja, za dalju budućnost naše zemlje, za dalji nastavak ekonomskih reformi koje Vučić sprovodi u proteklih šest godina, a vidite i sami koliko smo uspeha imali u tom domenu, ali koliko uspeha možemo da imamo i na vojnom i na političkom i na svakom drugom planu ako budemo nastavili, ako budemo podržavali ovakvu vrstu politike, tako da, pored ovoga i pored značaja zakona za koji, nadam se, ćemo svi, uz jedan jasan konsenzus, a čuo sam da su moje uvažene kolege iz SRS rekle da će da će glasati za ovaj Predlog zakona kada dođe glasanje na dnevni red, da pokažemo prvenstveno da svi imamo identičan, zašto ne, nije sramota reći, stav kada su u pitanju crvene linije po pitanju naših nacionalnih interesa, ali i jasnog određenja naše zemlje kada je u pitanju naša budućnost, naši nacionalni interesi, ali i osuda onih snaga i onih ljudi koji pokušavaju da nam nametnu i da nam stave na leđa ono što srpski narod nikada nije bio, ono što srpski narod i naši političari nikada nisu promovisali.Želimo da pošaljemo poruku jasnu i domaćoj i međunarodnoj javnosti, ti ljudi koji promovišu te ideje, profašističke, njih je nekolicina, njih ima dvoje u parlamentu, oni tu i ne dolaze, sem što su došli tu pred Novu godinu da naprave incident. Imaju sreće što ih nismo isterali naglavačke napolje, to i zaslužuju zbog te svoje ideologije i zbog toga što hoće u 21. veku na takav način da ruše vlast i da se domognu para i da se domognu budžeta i da preokrenu točak istorije. Neće moći.Srbija će i dalje da nastavi da se ponaša ovako. Naša vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem će težiti da pridobije i da pruži ruku svima koji to žele, da razgovaraju na ovakav način kako razgovaramo danas, sa našim kolegama koji ne misle, naravno, isto u vezi mnogih pitanja državnih kao mi, ali ono što delimo kao zajedničku vrednost, ja mislim, to je obraz i to je naša zajednička briga za našu zemlju i za našu budućnost.Ova briga da baštinimo i da gajimo antifašističke vrednosti, borbu protiv antisemitizma, dobre odnose, kao i uvek, sa jevrejskom zajednicom, da gajimo i baštinimo kulturu sećanja, da investiramo i ulažemo u naučne institute, u organizacije koje će se baviti ovim pitanjima, jesu dobrobit Srbije i mi ćemo se i dalje zalagati i potpuno podržavati ovakvu vrstu inicijativa, jer jeste naš narod jedan od retkih, i to ne treba da nas bude sramota da kažemo, jedan od retkih, nažalost, naroda koji nije progonio Jevreje tokom Drugog svetskog rata, a kamoli danas.Pazite, imate, ministar je to lepo govorio, dao je sjajne, živopisne primere o tome,

treća po veličini na svetu, želim da kažem, možda to je moje subjektivno mišljenje, kao neko ko je odavde, ko je pripadnik ovog srpskog naroda, najlepša sinagoga na svetu, to je subotička sinagoga.Ona je i renovirana, ona je restaurirana, naravno, na inicijativu našeg predsednika i za vakta predsednika Vučića, i naravno, moram da napomenem i ulogu premijera Mađarske, gospodina Orbana i svih onih koji su imali tu dobru volju i podržali tu ideju. To je stvarno jedno prelepo, velelepno zdanje, i kada Jevreji širom sveta čuju i vide šta smo mi i kako smo uradili po tom pitanju i po tom planu, to je ono što, u stvari, definiše i krasi ono što Srbija radi u prethodnih nekoliko godina. Radi na tome da istrajava, ali da bolje promoviše i prezentuje ono što jeste uvek bila jedna otvorena zemlja, zemlja koja se ponosi time što ima puno različitosti, što ima puno naroda i puno nacija, i posebno se ponosi time što mi tako živimo kroz celokupnu svoju istoriju.Ovo je jedna lepa stvar, dobra stvar za Srbiju, dobra stvar za region, dobra je stvar za celu Evropu. Mi pokazujemo toj istoj Evropi i svetu danas šta znači biti jedna otvorena zemlja. Danas kada se puca na Jevreje u nekim sinagogama u zapadnim zemljama, kada oni možda ne mogu da šetaju ulicom slobodno u nekim kvartovima u Nemačkoj ili u nekim drugim zemljama, ovde, naravno, nema, ne pravimo mi nikakve razlike. Mi volimo te ljude. Oni su odrasli s nama ovde na Dorćolu, na Vračaru. To je deo našeg naroda. Niko vam neće ni reći, ko god je iz Beograda, e ovaj je Jevrej ili bilo šta drugo.Ponosni smo na to, kolega Arsić je govorio o tome,

Ponosni smo na to što smo vratili i što Jevreji mogu da idu i da prisustvuju službama u sinagogi u Maršala Birjuzova, u sinagogi u ulici Kralja Petra, da se tamo okupljaju, da možemo zajedno da slavimo Hanuke, da možemo zajedno da sarađujemo, radimo i da živimo zajedno kao što smo to uvek radili, ali da napominjemo celom svetu i celoj javnosti da mi nikada i apsolutno nikada nismo bili narod koji je bilo kada i pomislio da podigne ruku na Jevreje. Zato ovo danas i radimo.Ministar je lepo u svom govoru rekao – puno Jevreja su su naši ljudi spasili. I dan danas su neki od tih ljudi živi, dolaze u Srbiju. Pomenuću samo gospodina Žambokija, koji je uzeo prezime od čoveka koji ga je spasao. Žamboki je inače Dorćolac, a inače je jedan od najbogatijih ljudi danas u Izraelu, jedan od najvećih privrednika tamo. Mislim da ima preko 80 godina čovek, ali nikad nije zaboravio svoju Srbiju, nikad nije zaboravio Srbe, nikad nije zaboravio građane Beograda i Zrenjanina, gde ga je taj čovek i poslao i sačuvao i spasio. Ja mislim da je to tako bilo.Tako da, mi danas to podržavamo i opet dajemo primer i uvek ćemo davati takve primere kao jedan ozbiljan i slobodarski narod, ali ćemo mnogo više to promovisati nego što je to bilo ranije, kada smo se samo do pre 10 godina valjda bojali da kažemo ko smo, šta smo, da istaknemo svoju zastavu. Pa, evo, vidite, i dan danas, nažalost, to je neki naš usud.Govorimo o Izraelu. Ima, naravno, oni su još gori od nas, kada su u pitanju političke žestoke svađe, i kada je u pitanju taj njihov demokratski kapacitet i svađe i konflikti između političkih partija. Ali, kada je u pitanju nacionalni interes Izraela, tu nema svađe, tu imate istu jednu liniju. Može da bude samo svađa oko toga ko zagovara veći interes i veću mogućnost za Izrael u ovom vremenu u kojem živimo.Nažalost, vi dan danas imate kod nas tu tzv. oni se nazivaju drugosrbijanci, kažu za nas da smo neobrazovani, da smo krezubi, da ne znamo ništa, da smo loši zato što želimo da postavimo jarbol i da stavimo najveću moguću zastavu ovde u Beogradu koja može da se vidi iz aviona, sa nekih drugih lokacija. Kažu da je to trošenje novca, kažu da je to sramota.Ne, nije biti patriota sramota i mi ćemo gajiti i dalje i kult zastave i kult gajenja nacionalnih interesa i zaštite našeg naroda ne samo ovde u Srbiji, nego svuda gde on živi, ne samo u Republici Srpskoj, gde živi oko milion ljudi, nego i tamo gde ih živi 20.000, 30.000, i u Republici Severnoj Makedoniji i u Rumuniji, gde imamo jednog našeg poslanika u njihovom parlamentu i u Mađarskoj

Dakle, velika stvar i za naše građane koji žive u Americi, jer mi danas treba da budemo ujedinjeni kako bi na najbolji mogući način odbranili svoje interese. Hvala. Pravo na repliku ima narodni poslanik Vjerica Radeta. **Vjerica Radeta** Radi javnosti. Srpska radikalna stranka ne podržava ovaj zakona da bismo ostavili utisak kako svi u ovoj sali isto mislimo, niti želimo da se na ovaj način stekne utisak da mi bilo kako podržavamo vladajuću većinu. Ništa od toga nije tačno.Tačno je da je SRS od svog osnivanja patriotska politička partija i nikada od toga nismo odstupali. Uvek smo i uvek ćemo u Narodnoj skupštini i na svakom drugom mestu podržati svaku ideju, svaki predlog koji je u srpskom nacionalnom interesu, a ovaj zakon to svakako jeste.Mi primećujemo, što je svakako dobro, da se Aleksandar Vučić u poslednje vreme sve više vraća svom izvornom političkom programu i svojim izvornim političkim idejama i kad god on, on, na osnovu toga, vama zada domaći zadatak da se ovde raspravlja o nečem što je od srpskog nacionalnog interesa, mi ćemo svakako to da podržimo, čak da je u pitanju bilo ko drugi. Tako da nema potrebe da vi sebi pripisujete bilo kakve poene zato što ćemo mi glasati za ovaj zakon, jer ovaj zakon, ovakvi zakoni, ovakve ideje su izvorno ideje SRS.Ponavljamo, dobro je SRS.Ponavljamo, dobro je što im se Vučić sve više i sve češće vraća. Nadamo se da će to biti još intenzivnije i da ćemo onda još češće biti u prilici da glasamo za takve predloge. Hvala.

Radete.Slažem se, naravno, različita su mišljenja, niti je bila bilo kakva namera da se kaže da političke stranke koje učestvuju u radu vladajuće koalicije isto misle sa

da podržavamo neke zajedničke inicijative koje su u interesu naše države. Naravno, ne zato što su u partijskom ili bilo kom partikularnom interesu.Mene je zaintrigirana i najbitnija stvar gde želim da poentiram, a ona je sledeća. To je da Aleksandar Vučić radi i sprovodi nešto što je bila nečija ideja ili nečiji program, i to i jeste glavna razlika između onoga što on radi i onih koji njega kritikuju. To je suštinski važno reći kada su u pitanju i ovi ekonomski, ali i politički rezultati.Da, on je imao tu ideju i govorimo danas o izgradnji Memorijalnog centra. Da, evo realizujemo je, glasaćemo, nadam se, svi za ovaj predlog zakona i Vučić će to da realizuje. Mnogi su pričali o auto-putevima,

a on je napravio 250 kilometara auto-puta, on je smanjio nezaposlenost sa 27% na 9,5%, on je doveo ovde i otvorio samo za prethodne dve godine 150 fabrika, doveo preko 3,5 milijarde evra stranih direktnih investicija, uspostavio makroekonomsku stabilnost zemlje, vi to gospodine Arsiću mnogo bolje znate od mene, uspostavio dobre javne finansije, dobar rejting naše zemlje. Svi hoće da ulažu ovde, evo Kinezi, evo Ruska Federacija, evo Amerikanci otvorili banku, Ujedinjeni Arapski Emirati. Rekao – sproveo čovek. To je nešto što Amerikanci zovu lideršip, dakle liderstvo, i to je ono što njega odvaja i razdvaja od možda onih koji znaju kako bi trebali, ali ne znaju ili nemaju snage, energije i mogućnosti da to implementiraju i nemojte da se ljutite, jer građanima je najbitnije šta se uradi a ne šta se priča. Hvala.

vrši predsedničku funkciju u skladu sa Ustavom, a ovo što pokušavate danima, zaista samo ide u prilog onima koji tvrde kako Vučić gazi Ustav, kako je on drži sve u svojim rukama itd.Zamislite vi Vučić izgradio puteve. Šta je on vozio bager, kopao lično? Koja je to njegova uloga? Ljudi moji, ne preterujte. Razumemo mi da vi imate potrebu sad pred pravljenje lista, koalicija itd. da se Vučiću dodvoravate, ali činite mu medveđu uslugu i sam on, sigurna sam, znam čoveka, ne želi da tako nešto sluša o sebi. On bi bio mnogo srećniji da svi ovde pričate danima kako Vučić poštuje Ustav, kako Vučić nije uzurpirao funkcije Vlade, kako Vučić nije uzurpirao funkciju ministara, kako Vučić nije uzurpirao Narodnu skupštinu, kako Narodna skupština radi u skladu sa parlamentarnom demokratijom, a vi samo potvrđujete ono što pričaju drugi da sve nije tako, već da je upravo Vučić uzurpirao nadležnosti Vlade, nadležnosti ministara pojedinačno, nadležnosti Narodne skupštine i ubiste se objašnjavajući to, a kao želite da pomognete Vučiću. Promenite malo, biće mu draže da vas sluša i bolje ćete proći, verujte.

Samo sam rekao da je on čovek ideolog tog preporoda političkog, ekonomskog, nacionalnog, vojnog, kulturnog, obrazovnog i svakog drugog.To je valjda normalno i, kako da kažem, kada pogledate neke druge države koje su se razvile, koje su razvile dinamično, drastično svoju ekonomiju, svoj politički sistem, svoje kapacitete, pa valjda pamtite te ljude. Kada pomenete ime Ronalda Regana, pomislite na ekonomske reforme, da li je tako, na procvat američke privrede, američkih kompanija, ne znate ko je tada bio ministar privrede ili trgovine ili bilo čega, niko to ne zna.Znači, svako tu ima svoj posao, ali neko mora svojim idejama, svojom vizijom da definiše kojim putem zemlja ide. Samo sam to rekao i to jeste najbitnija uloga bila, a ovo drugo je uloga državnih institucija koje su to u proteklih nekoliko godina i uradile, počevši od resornih ministarstava, nas ovde u parlamentu koji smo diskutovali o svim zakonskim rešenjima i zakonskom okviru koji je, naravno, drastično i jako poboljšan, tako da mislim da na radost i korist građana Republike Srbije

To je plan. Srbija konačno razmišlja šta će biti za pet, 10, 15, 20 godina. Ne razmišlja šta će da bude sutra i u tome je kvalitet i u tome se razlikuju lideri od onih koji vode državu ili bilo koji sistem na način koji nije kvalitet i nije dobar. Sad sam razumela da je Vučić ideolog gradnje puteva, a u prvom javljanju kolega je precizno rekao – izgradio je Vučić, izgradio je, samo nisam zapamtila koliko kilometara puteva. Dakle, precizno je tako rečeno.Ne može niko biti ideolog gradnje puteva. Ideologija je nešto drugo. Ideologija je ono čemu se Vučić sve više vraća. Ideologija je velika Srbija koju je Vučić, kada je komentarisao ovaj film o sebi, ponovo rehabilitovao, podsećajući na njegov govor u Glini.Doduše, rekao je da nikada nije rekao da je to Republika Srpska, ali onaj govor tačno je pokazao onaj segment gde on to jeste rekao. Naravno da jeste i nije samo tad.To je ideologija.Gradnja puteva je nešto što jeste dobro i mi to stalno govorimo i dobro je da ova vlast vodi računa o tome da se izgradi što je moguće više puteva, koridora itd. Ali, ljudi moji, vi znate da građani Srbije plaćaju putarinu, da građani Srbije plaćaju registraciju za stara vozila kao da su nova, da se plaća akciza na gorivo, da ste uzeli velike kredite, da se plaćaju porezi i mi nikada, mi demagoški nikada nećemo da kažemo - to su narodne pare. Samo govorimo kako se puni budžet. Narod je na izborima vama, vašoj stranci, Vučiću koji je na čelu te stranke, dao mogućnost da tim parama, tim sredstvima upravlja. To je jedino ispravno reći. Sve drugo je demagogija.Vi upravljate kako upravljate. Što se tiče gradnje puteva sigurno da nema niko ništa protiv, ali videćete na izborima i u kampanji, pitaće vas ljudi zašto su im plate i penzije mnogo manje od one

je naravno lepo primetila, znajući i poznajući jako dobro funkcionisanje državnog sistema, finansijskog sistema i apsolutno cele države i pominjala je narodne pare. Da, plaća se registracija, plaćaju se takse, dažbine, naravno što je valjda normalno u jednoj normalnoj državi koja pledira da bude razvijena, moderna, tržišna ekonomija, koja želi da što bude više u zemlji preduzetnika, privrednika, privatnih inicijativa i da na taj način se stekne i dobijemo što veću zaposlenost, pogotovo naših mladih građana.Ali,

radili smo i rebalans i radili smo posle budžet. Nije bilo za plate do kraja godine rudarima u Resavici. To je samo jedan od primera, i naplata poreza na dodatnu vrednost, akciza je bila alarmantna, katastrofalna, negde oko šezdeset i nešto procenata.Sada država, već nekoliko godina unazad ima suficit. Ja želim zbog naših građana da kažem šta je upravo, i ne govorim o toj vrsti ideologije, šta je tu Vučićeva zasluga. Stabilan markoekonomski sistem, stabilnost u zemlji i domaćinsko ophođenje prema upravo tom državnom i narodnom novcu. To je ta razlika, ništa drugo.Pa sada imamo privredni rast koji je, ja mislim, u trećem kvartalu prošle godine, bio najveći u Evropi i imamo mogućnost da budemo ove godine, ako sve bude kako treba i ako se nastavi sa investicijama na ovaj način, preko kraju.)Gradimo puteve, obnavljamo škole, obnavljamo vrtiće, socijalno smo odgovorni, tu se valjda slažemo, dajemo mogućnost i onima koji ne mogu na tržištu da zarade. To je jedna ozbiljna država, ja ništa drugo nisam naravno ni želeo da kažem i to je nešto što treba legirati i reći, nema veze da li ste opozicija, kažite - čovek je uspešan, uradio je dobro posao i idemo dalje, nema veze sporićemo se dalje oko nekih drugih stvari. Hvala. Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.Izvolite. **Dragan Šormaz** Zahvaljujem predsedavajući.Mada je i ovo bilo interesantno. Reče jedan od prethodnih govornika - možda smo se bojali deset godina, ja se nisam ni bojao, ni plašio ni pre 30 godina da kažem šta mislim. Hvala Bogu nije ni moj stric koji je nosilac Karađorđeve zvezde sa zlatnim mačevima. Hvala Bogu nije ni moj deda koji je umro pod kraljevom slikom iako je 50 godina njegovog života vladao Tito. Tako da mogu i sada da kažem neke stvari.Podsetio bih na jednu stvar koju nisam jutros, kada sam se prvi put javio rekao, što je interesantno da građani Srbije znaju, vezano za Logor „Staro sajmište“ i da podsetim građane o čemu sada govorimo. Rekli smo svi da su Nemci u taj logor sprovodili i Rome, ali interesantno je reći, želim da kažem u kakvoj smo državi tada živeli, pošto je posle 1945. godine smo slušali samo laži i neistine o kraljevini Jugoslaviji, ali evo pod jedan, imali smo savremeno sajmište za to vreme, oštećeno kao što rekoh 1945. godine u napadu nacističke Nemačke na Beograd, pa je korišćeno zbog toga za logor, ali isto tako oni su Rome i Jevreje sprovodili u taj logor po važećim zakonima Nemačkim, rasnim zakonima.Naime, zakonima.Naime, u Nemačkoj su Romi živeli isključivo kao čergari u to vreme i u tom zakonu je pisalo da se sprovode čergari i zato nije toliko mnogo Roma sprovedeno u taj logor u Jugoslaviji koliko je moglo biti jer već u toj Jugoslaviji, kraljevoj Jugoslaviji, su Romi živeli u kućama i u naseljima i onda ih nisu sprovodili u logor, nego samo one koje su nalazili kao čergare u skladu sa svojim zakonom. Samo, mislim jedan je zločin, ali hoću da kažem u kakvoj Jugoslaviji su živeli Romi i zato govorim da ne treba više da se bavimo lažima koje smo slušali od 1945. godine. One nas i dalje drže dole, vuku unazad.Savremena Srbija je drugo. Mi moramo da se ponosimo našim nasleđem. Jevreji su ubijani zato što su Jevreji. Romi su ubijani zato što su Romi. Srbi su ubijani zato što su Srbi i pravoslavci. To je bio razlog i zato imamo toliko velike žrtve.Treba da pričamo o žrtvama. To nas ne čini slabima, kao što je rekao jedan prethodni poslanik. To samo govorili koliko smo mi mnogo dali za svoju slobodu i za to da možemo slobodno da živimo u svojoj zemlji.Dvadeset miliona Rusa je poginulo u borbi protiv nacističke Nemačke i stalno govore o svojim žrtvama. Šta to čini Rusiju slabom? Naravno da ne. Naravno da je Rusija moćna i velika i da je tih 20 miliona žrtva čini drugačijom. I naše žrtve su nešto na čemu moramo da insistiramo.I to što ide predsednik Vučić u Ameriku 2. marta je naravno pohvalno i naravno da treba još više da popravimo odnose sa Izraelom, jer tamo se nalazi sveti grad Jerusalim, glavni grad Izraela, što se mene tiče. I mi moramo sa njima da produbljujemo odnose i naravno da prvi koji predstavlja volju građana Srbije i naroda Srbije mora 2. marta da se pojavi i treba i hvala Bogu da ide u Ameriku tada.Ne znam da li znaju građani Srbije ovo, ali u centru Njujorka postoji Memorijalni park za žrtve Jasenovačkog logora. U Beogradu ga nemamo,

i zato što smo pričali da su izdajnici oni koji nisu bili izdajnici i sa tim mora da se prekine, jer Srbija ima čime da se ponosi i Srbija sa tim može dalje da bude ravnopravan deo evropske porodice i da ima pred svima obraza, časti i visokog čela da ustane i da kaže – mi smo Srbi, borili smo se protiv nacizma kao zla, borili smo se protiv komunizma kao zla, i uvek ćemo se boriti za slobodu, svoju pre svega. Hvala. Hvala, gospodine predsedavajući.Inspirisao me je gospodin Marinković, jer je spomenuo moj grad Zrenjanin, a svidela mi se tema

pa prosto imam potrebu da ispričam da u stvari vrlo kratko kažem kako je u ovom gradu koji je spomenuo gospodin Marinković to najbolje oslikano, 27. aprila kada su nacisti ušli u grad.Prvo su promenili ime Petrovgrad u Gros Bečkerek, srušili spomenik kralja Petra, srušili sinagogu i obesili Viktora Eleka, najvećeg poslodavca i najvećeg poslovnog čoveka u gradu, jednog od najbogatijih Petrovgrađana ili Bečkerečkana i ako hoćete danas Zrenjaninaca, a njegovu čitavu porodicu poslali u „Topovske šupe“.Vratili smo spomenik kralju Petru, ali ime nismo vratili. Sinagoga nije sagrađena, a na temeljima i od kapitala Viktora Eleka napravljen je jedan od najvećih nekad poljoprivrednih kombinata u SFRJ koji se nažalost nikada nije zvao Viktor Elek, već se zvao Servo Mihalj.Ovaj zakon je zbog toga jako važan, zato što vraća, kako ste lepo rekli u naslovu zakona – kulturu sećanja, jer zaborav je nekultura bila i ostaće.

Izašao je gospodin ministar, ali htela sam da dopunim ovaj istorijski kontekst i napravim malu digresiju, jer on kada je kolegi Ševarliću odgovarao na amandman, koji je on podneo oko naziva, jedan bitan detalj je tu veoma važan, a naročito i za kolege iz SPS i za neke druge narodne poslanike. Pa da bi to bilo jasno i precizno, dakle, još pre 1942. godine u oktobru

taj kompleks i to mesto je zapravo mesto neverovatnog i teškog stradanja i Srba, i Jevreja, i Roma, a ne odrednica nekog grada kako je to bilo u Predlogu tog prvog amandmana.Međutim, šta će se pojaviti kao problem, dame i gospodo i vama se obraćam iz Ministarstva, vi iz Ministarstva kulture nećete moći prilikom izgradnje i formiranja ovog novog kulturnog dobra, dakle, Memorijalnog centra „Staro sajmište“ da rešite sve probleme.Problemi se nalaze u imovinsko-pravnim odnosima koji datiraju od posle Drugog svetskog rata. Kada je prvi put, pošto smo mi poslanici u dosta saziva u ovoj Skupštini, ova ideje proklamovana godina, a onda su posle bile neke prve komisije, čini mi se 2005, 2006. godine, to se pojavilo kao problem. Vi sada kada uporedite, da bi nešto memorizalizovali, znači na tom mestu morate da obuhvatite ceo taj kompleks, to je Staro sajmište. Da znaju ljudi, to ste lepo gospodine ministre objasnili, Staro sajmište nije bilo staro kada je pravljeno. U tom vremenu te moderne ono je bilo kao zaista jedan tipičan primer dobre arhitekture tog vremena, da se pokaže svetu kako to kako to treba da izgleda, ali sada tu ima imovinsko pravih odnosa koji zadiru u stanovanje ljudi gde vi morate da tražite saglasnost od drugih ministarstava. Kako ćete to da rešite? Možda su neki sporovi pitanje suda. Čini mi se da u Mađarskom paviljonu još uvek ima problema što se tiče toga. Ne možete sada da kažete, mislim, dobra je namera i mi to podržavamo, mi smo ispravili tehnički samo neke stvari, ali možda je pre ulaska ovog Predloga zakona, jer komisija je zasedala pet godina unazad, pa su bila razna sporenja, ovaj naziv je gospodine ministre dobar. To je trebalo da se ima u vidu.Što se tiče vašeg izlaganja, sada ću da iskoristim priliku, prilikom obraćanja po ovom amandmanu, od pre nekoliko dana, apsolutno ste u pravu za negaciju genocida nad Srbima u ustaškoj NDH. I vi ste rekli - doći će vreme. Znači treba da se postigne opšti politički konsenzus da to bude kažnjivo, da svako ko pomisli da to kaže, a koleginica Radeta je pominjala ove nove ustaše koji rade protiv Srbije, ja smem to i svako do nas otvoreno da kažemo, koji su Srbi samo poreklom, koji šire tu antisrpsku mržnju ili novu ustašku histeriju po Srbiji i to će sve više da rade kako se dan izbora bude približavao.Isto tako, gospodine ministre, kada je bila izmena Krivičnog zakonika, mi smo predlagali da svako onaj u Srbiji ko kaže i ko izjavi, a da ne govorim o ovima koji tvrde da se to desilo, da je u Srebrenici bio genocid, moraju da budu krivično sankcionisani i to sa kaznom. Mi smo predložili 20 godina zatvora.Mi godina zatvora.Mi sada ispravljamo istorijske greške. Zašto to nisu uradili neki prethodnici vaši? Zašto to nisu uradili komunisti koji su bili toliko godina na vlasti? Znači, došlo je vreme da se jedno mesto velikog stradanja Srba, Jevreja i Roma obeleži na adekvatan način. To nije na kraju samo istorijski iskorak, nego i civilizacijski i naša nacionalna odgovornost da to uradimo. Isto tako je naša nacionalna odgovornost i odgovornost svih koji budu i posle nas u ovim skupštinskim klupama, na određenim političkim funkcijama da se spreči bilo kakva mogućnost zbog budućih generacija da bilo ko i bilo kada tako nešto tvrdi, jer se u Srebrenici nije dogodio genocid.

tu je zaista bilo problema oko tih imovinsko pravnih odnosa. Dugim protekom vremena, decenijskim protekom vremena tamo je došlo do jednog specifičnog, slobodno mogu da kažem nekih nezgodnih pravnih situacija do jednog pravnog galimatijasa koji je naravno imao za posledicu otežano rešavanje nekih stvari.U to vreme, ono što je uspešno bilo okončano, govorim sada recimo o centralnoj kuli na Starom sajmištu, taj prostor je bio dodeljivan po nekim različitim kriterijumima umetnicima za umetničke ateljee i onda su uz razumne kompenzacije uglavnom umetnici dobijali neke druge prostore za ateljee i to je rešavano ili je rešeno na adekvatan način.U međuvremenu se pojavilo opet neko naseljavanje nekih lica. Dalke, situacija s tim u vezi jeste komplikovana, jeste naglašeno da će biti donet planski akt saglasan ovom zakonu i nama ne ostaje drugo nego da pretpostavimo da će to ići da uspori, ali znate stvar je toliko, nije sada možda ovo prilika i mesto da ulazimo u detaljnije, da ja bar ulazim u detaljnija objašnjenja tih pravnih zamešateljstava koja su satkana od niza neverovatnih događaja i okolnosti, nečinjenja, naseljavanja, otvaranja različitih restorana, čudesa i sadržaja različitih tipova.Međutim, to je tako kako, i mi moramo da taj gordijev čvor presečemo, odnosno presecamo i presečemo, i ja verujem na način koji će biti efikasan. Sada, ostaje da se vidi, usvajanje ovog zakona će stvoriti razumne preduslove, da se to krene na odlučan način, a ostaje da vidimo, a tu će biti potrebno sadejstvo različitih institucija nadležnih za različite imovinsko pravne poslove itd. Vi to jako dobro znate, budući da ste u toj materiji stručni, kao i u nekim, ali misli da usvajanje zakona stvara dobre pretpostavke za rešavanja, ali da neće biti jednostavno, neće. Ali, imajući u vidu značaj ovog zakona za očekivati je da će sve nadležne, državne gradske službe postupati savesno i u skladu sa zakonom i naravno, obogaćeni jednim novim entuzijazmom, a u vezi sa ciljevima i smislom donošenja ovog zakona. Hvala.

Memorijalni centar „Staro sajmište“, pobrojane sve te stvari.Međutim, gospodine ministre, upravo ovo što sam vam rekla, za razliku, možda to kolege verovatno znaju, od drugih takvih stratišta u porobljenoj nacističkoj Evropi, gde su namenski pravljeni logori da bi se Jevreji pre svega ubijali, ovde se koristio prostor, kao što sam rekla, koji je sa najboljom namerom napravljen krajem 30-ih godina, da to bude jedno lepo mesto gde će ljudi da dolaze ne samo iz Srbije, nego iz celog sveta.U tom smislu, ako mi već oživljavamo to, a znate neko ko dođe tamo zaista treba sa velikim pijetetom i sa najdubljim osećanjima da se pojavi, ne možemo onda sad tek tako da dođemo, a ovde nije rešen ovaj deo, razumete šta šta vam pričam, u tom smislu je i bila ta moja intervencija, jer sve to treba da se završi u najkraćem moguće vreme, a negde zbog tog zamešateljstva, kao što vi kažete, to može da bude sporno.Drugo, to mislim da je bio, pošto nisam znala da ste vi bili član komisije, u raznim sazivima komisije isto važno pitanje, naravno, programski saveti, upravni odbor koji je ovde definisan kako će biti delegiran, će o tome da odlučuje. Ali, ipak da to ne ostane samo kao što je muzej genocida formiran, kao što je slučaj kragujevačkog mesta stradanja u Šumaricama gde se to samo obeležava pored muzeja koji imamo,

lepim danima, i kada to nije. Ali, 21. oktobar je jedini dan kada se tamo takve stvari dešavaju u sećanje na žrtve. žrtve. Ne može to i ovde da ostane tako. Mora da se zna i da postoji posebna dvorana, jel tako, ako treba uz ove objekte koji postoje, dakle, to je naša najbolja namera, gde će da se održavaju ta sećanja, gde će da se održavaju razne promocije, gde će da se dešavaju sva ta kulturna dešavanja koja su potrebna da bi ovo imalo pravu funkciju, a ne samo da ostane na papiru.

ja najpre želim da izrazim jednu iskrenu zahvalnost što je vaše Ministarstvo i vi na čelu istog Ministarstva, prihvatilo amandmane koje je poslanička SPS podnela na Predlog zakona o kojem danas raspravljamo i naravno, činimo sve što je u našoj moći i u našoj nadležnosti da isti zakon poboljšamo po kvalitetu kako bi u praktičnoj primeni postigao puni efekat.Ono je za veliko uvažavanje i poštovanje, jeste činjenica da vaše Ministarstvo već u kontinuitetu i to nije laskanje, to nije nikakva subjektivnost, to je realnost, već u kontinuitetu čini sve kako bi se ono o čemu danas raspravljamo podiglo na najviši mogući nivo, a to naša svest da se istorija ne sme ni u kom slučaju relativizovati, da se ne sme zaboraviti, da se istorijske činjenice moraju uvek prikazivati onakvim kakvi jesu bez obzira da li neko imao drugačiji pristup analizi tih činjenica, imao drugačiji ugao. Kada je u pitanju ocena istorijskih činjenica, mi ih moramo sačuvati u njihovom identitetu, odnosno istoriju sačuvati od iskrivljavanja.U tom pravcu zaista ono što je za svaku pohvalu, jeste vaše nastojanje da jedan takav princip zadržite i da taj princip postane kao princip koga moramo svi da se dosledno pridržavamo.Ono što je jako važno istaći jeste nešto što se ovde nekoliko puta ponovilo. Mislim da je tu uvažena koleginica, Nataša Jovanović, potpuno u pravu ističući neke okolnosti koje u svakom slučaju predstavljaju i određene terete, opterećenje. Istorijski spomenici, bez obzira iz koje istorijske etape, bez obzira iz kojeg istorijskog doba moraju da uvek budu prisutni i da se vide, moraju da budu prepoznatljivi. Mi na taj način čuvamo, ne samo istoriju, mi na taj način istovremeno negujemo našu kulturu. Kultura je deo našeg nacionalnog identiteta i bez toga mi ne možemo apsolutno nigde da reprezentujemo ono što nam istorijski pripada ukoliko to prikrivamo i ukoliko to ne eksploatišemo na pravi način.Mislim način.Mislim da delimo potpuno ista sagledavanja i mišljenja kada je u pitanju bilo koja istorijska etapa koja treba da bude obeležena na način koji to činimo ovim zakonom, ili spomen obeležjima, ili spomenicima, ili na drugi način. Nebitno je šta je ideološki pristup, nebitno je da li taj istorijski momenat i taj spomenik ili to obeležje podrazumeva nešto što se vezuje za ideologiju tog vremena ili određene strukture u tom vremenu, bitno je da to vreme bude ovekovečeno. Zašto? Zbog toga što ne smemo da se stidimo svoje istorije,

što želim da istaknem kao činjenicu, sve što je koleginica Jovanović istakla treba ubuduće da bude podstrek za nove ideje, za nove projekte, za nove programe. Svaka istorijska epoha Svaka istorijska epoha podrazumeva obeležavanje na najbolji mogući način. U tom smislu moramo adekvatne sadržaje imati. Kada to već činimo, kada obeležavamo, nije dovoljno podići samo spomenik i reći – da, spomenik tu stoji, doći ćemo, pogledaćemo, poklonićemo se sinima nekih koji su svoje živote da li za najveće ideale, kao što je ideal slobode.Potrebno slobode.Potrebno je pored tih spomenika napraviti sadržaje koji podrazumevaju najbolji način negovanja svega onoga što taj spomenik obeležava, zbog čega se sa posebnim pijetetom, kako reče koleginica Jovanović, sa velikim emocijama odnosimo na određene istorijske činjenice, istorijske događaje, ljude koji su imali istorijsku ulogu bez obzira u kom statusu i na koji način.Zato stimulišem, sugerišem i vašem ministarstvu da u granicama finansijskih mogućnosti, budžetskih mogućnosti, uz svako spomen obeležje učinimo nešto dodatno, nešto što će sadržinski da pojača sve ono što se vezuje za obeležavanje određenih događaja, a hvala Bogu tako mogu da se izrazim, imamo ih mnogo, jer je naša istorija bogata, bogata je mnogo i stradanjima i uspesima i katarzama i pogubljenjima i mnogo čime, ali to je bogatstvo naše istorije sa kojom treba da budemo ponosni, a da bi to bilo zaista tako onda učinimo još jedan iskorak da bi i onaj dodatni sadržaj uz sve ono što imamo, podigao nivo svesti kod naših ljudi, kod građana Srbije da se istorija čuva. Hvala vam.

prošle nedelje. Sada je to pred poslanicima i vi ste rekli da će uskoro biti usvojena. Iskrena da budem, kako je to juče, čini mi se, distribuisano ovde narodnim poslanicima, ja nisam uspela celu strategiju da pogledam pažljivo. Ali, ono što će sigurno biti naš predlog je da se u strategiji svih budućih kulturnih manifestacija, jer je ovo resor koji to obuhvata, posebno poglavlje, ako ste vi to napravili do perioda 2029. godine, da to bude i do 2039. godine, ili već koje godine, za stradanje našeg naroda, naših boraca, žene i deca, dakle nejači u srpskom otadžbinskom ratu.Mi ćemo da insistiramo da to bude zvanični naziv, kao što je to u Republici Srpskoj, jer nema drugog načina da odamo počast tim žrtvama poslednjeg stradanja našeg naroda i to na najsvirepiji način koji se desio u 20. veku, i to na istim mestima gde su ti isti ustaški koljači pobili porodicu gospođe Radete ili drugih porodica. Ima dosta ljudi koji su poreklom iz tih krajeva. To moramo da uradimo da bismo našu nacionalnu odgovornost pokazali i da bismo znali da se ne samo u istočnom srpskom Sarajevu obeležava dan egzodusa sarajevskih Srba, da znaju ovi izdajnici koji svakog dana sve to govore, pa i u ovom filmu o Vučiću što su pravili, da su Srbi zločinci, da smo mi okupirali Sarajevo i takve stvari, takve sve najgore moguće ustašojidne rečenice koje možete da čujete iz njihovih usta, već da znamo da ne samo Srbi u Republici Srpskoj i Srbi u istočnom Sarajevu obeležavaju taj dan kada je izvršen taj egzodus našeg naroda iz Sarajeva i sve ovo što je pominjala jutros i koleginica Sokolac i sva mesta stradanja, već da to bude posebno poglavlje i da se obavežemo institucionalno da ćemo to da radimo. Hvala. Izvolite. **Vladan Vukosavljević** Zahvaljujem, predsedavajući.Prvo da odgovorim uvaženom narodnom poslanika, da se zahvalim na lepim rečima koje ste izneli u vezi sa radom Ministarstva kulture, a koje se tiče izvedbe ovog zakonskog predloga, zapravo radne grupe koju je Ministarstvo formiralo.Eto, javljam se za reč samo da kažem da se u potpunosti slažem sa onim što ste izneli. Jednostavno, o tome je bilo reči i prilikom nedavnog usvajanja Zakona o arhivima, što je takođe jedan sistemski vrlo važan zakon. Često nije u fokusu pažnje naše javnosti takva stvar kao što su arhivi, ali mi smo ovde imali nepodeljenost u saglasju da je to jedan od temeljnih zakona iz različitih zakona.Tom prilikom su bile teme slične kao i danas. Želim samo da potvrdim i trajno opredeljenje ovog saziva Ministarstva kulture u vezi sa tim okolnostima. Dakle, mi ljudi prisutni u ovoj sali i drugi ljudi koji nisu ovde, kao i svi ljudi koji postoje na zemljinoj kugli koegzistiraju zapravo u dva sveta, u materijalnom svetu koji nas okružuje u jednom nematerijalnom svetu, svetu ideja i simbola. Ukoliko u materijalnom svetu dođe do oštećenja objekata, kuća, bilo da su to objekti namenjeni kulturi ili bilo koji drugi objekti, mi ćemo ta oštećenja jasno svojim čulima zapaziti, pa ćemo ih sanirati ili ćemo se starati o tome, ili ćemo barem primetiti, pa ćemo sačekati uslove da se to popravi i rekonstruiše. Ali, ukoliko budu oštećene slike i simboli i svest u ovom drugom delu naše svesti koja se bavi nematerijalnom simbolikom, ta oštećenja su teže vidljiva, ponekad se manje primećuju, a proizvode, slobodno mogu da kažem, veću štetu nego ona oštećenja u materijalnom svetu.Nisu Rimljani bez razloga izmislili jedan kontekst, odnosno stav, odnosno princip koji se zvao „damnacio memorije“. Znači, brisanje iz sećanja ljudi, pojedinaca ili fenomena, jer su znali da ukoliko jedan naraštaj ljudi prođe bez jasne svesti o nekom delu, nekom činu ili nekom podvigu, da će već naredni naraštaj to potpuno zaboraviti. Mnoge stvari su se desile u istoriji srpskog naroda, pogledajte u 20. veku, koje su činjene neke s namerom, vrlo ozbiljnom i konkretnom namerom, a neke su činjene zahvaljujući našem nehatu. Postoje brojni razlozi kao i uvek, ali štete koje su nastale u našoj kulturi sećanja se direktno reflektuju na kulturu identiteta, odnosno na pitanje identiteta, na pitanje samospoznaje i na pitanje svoje istorijske misije, uloge, položaja, ne samo zbog osvrta na prošlost, kao što je to ovde bilo jednoj ranijoj diskusiji rečeno, već, što je mnogo važnije, zbog posledica na budućnost.Prema tome, napore u buduće mora da ulaže, ne samo Ministarstvo kulture i informisanja, već svi drugi državni organi, prosvetni sistem, nastavni radnici, jednostavno kao društvo bez zastajanja moramo da radimo na izgrađivanju nove, jasne, čvrste svesti o nekim stvarima kojima nismo imali jasnu svest, ali i popravke onih oštećenih elemenata u našem simboličkom prostoru, kako bi generacije kojima ćemo mi predati ovaj svet mogle da dobiju u nasleđe od svojih predaka ono što smo i mi dobili u nasleđe od svojih predaka. Taj princip kontinuiteta jeste jedan od bitnih principa opstanka društava na istorijskoj sceni. ne samo ovakvim prigodama prilikom usvajanja važnih zakona, nego i u svakoj drugoj prilici naša zajednica mora da ima svest o neophodnosti takvog delovanja, jer to jeste jedan od uslova istorijskog opstanka. Hvala na pažnji. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite. **Marko Atlagić** Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ je najbolja moguća stvar koja nam se mogla desiti ovih dana, u prvom redu zbog trajnog pamćenja i spomena žrtava Holokausta, genocida i okupatorskog terora i ratnih zločina.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Zakon o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ biće još jedan snažan dokaz o antifašističkoj orijentaciji naše zemlje. Hvala predsedniku Republike Aleksandru Vučiću na inicijativi da se donese ovaj zakon, a vama, gospodine ministre sa saradnicima, što ovaj zakon imamo ovih dana na klupama da ga razmotre narodni poslanici.Uvaženi narodni poslanici, mi iz vladajuće koalicije smo danas i juče dobili pismo, odnosno kritiku, bolje reći psovku Sergeja Trifunovića, u narodu znanog Sergej pišoje, koje je ispunjeno sa puno laži o tome da uvaženi narodni poslanici ne vode računa o lečenju dece sa retkim bolestima. Dozvolite samo da kažem da je upravo ova vlast od 2012. godine do danas lečila 2000 dece u inostranstvu. Ja o tome neću govoriti, jer je uvaženi narodni poslanik dr Vladimir Orlić juče o tome opširno ali ću pokušati da vidite o kakvom se lažovu radi – Sergeju Trifunoviću.Znate zašto je on to juče nama poslao? Zato što je on preko svoje Fondacije „Produži život“ uplatio 15,15 miliona dinara građana Republike Srbije, a tu je, moram da priznam, mene i moju porodicu prevario, prikupljenih za lečenje bolesne dece u stvari poslao slovenačkom Investicionom fondu „Ilirika“ uz određenu kamatu. „Ilirika“ mu je povratila 10 miliona dinara, a ostalih 5,15 pojela je maca, ja bih rekao. Znači, isparili, uzeo je on. Naime, taj bestidnik je na ime bolesne dece muljao i krao novac građana Republike Srbije.Da vidite, poštovani građani, o kakvom se lažovu radi. Taj bestidnik izvan naše zemlje, iz Dubrovnika olajava, psuje i laže na ime predsednika Republike Aleksandra Vučića, na ime srpskog naroda i građana Republike Srbije, na ime pojedinih ministara u Vladi Republike Srbije i boraca oslobodilačkih ratova Srbije. Tako je za vlast u vlastitoj zemlji u inostranstvu rekao, citiram: „Imamo na vlasti jednu grupu kriminalaca sa osnovnom školom, a poneki i sa srednjom, a rade stvari koje su“, da izvinete na izrazu, „opasne pizdarije“. Završen citat.Poštovani građani, da li možete verovati da ove reči izgovara Sergej Trifunović, u narodu zvani Sergej pišoje? Taj nadimak je dobio po tome što je rekao da će, citiram: „Pišati po grobu Aleksandra Vučića“, citat.Poštovani građani, za njega nisu kriminalci oni njegovi pajtosi koji su pljačkaškom privatizacijom doveli zemlju na ivicu ponora, kao što su Vuk Jeremić, član međunarodne bande lopova i prevaranata, Dragan Đilas, u narodu znani Điki mafija, i drugi okupljeni u Savezu za Srbiju.Taj Sergej Trifunović, zvani Sergej pišoje, sa letovanja iz Dubrovnika hvali Šiptare na Kosovu i Metohiji, grdi Srbe sa Kosova i Metohije time što bez stida i bez srama izjavljuje, citiram: „Vučićev klan srpske mafije sa severa Kosova i Metohije su ubili Olivera Ivanovića. Sever Kosova nema problema sa Albancima“, završen citat.Da li kolege profesori Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, gospodo studenti i poštovani građani sa Kosova i Metohije i poštovani građani Republike Srbije, možete verovati da ovaj Sergej Trifunović, zvani Sergej pišoje, iznosi ovakve gnusne laži?Poštovani Trifunoviću, nije Oliver Ivanović tamnovao u srpskim, nego u šiptarskim zatvorima, i to da znate, to vi dobro znate.

birača i članova SNS i građana Republike Srbije, nazivajući ih stokom.Nadalje poručuje, citiram: „Da se u Srebrenici desio genocid, u Jasenovcu pokolj, a „Oluja“ da je etničko čišćenje“. Ono što je istina iz inostranstva i što je poručio, to je da je Dragan Đilas mafija, to je zaista istinu rekao, i pohvalio je Boška Obradovića zato što je upao u RTS sa testerom. Zatim je izrekao jednu zaista istinu za sebe, citiram: „Ja sam velika budala“, završen citat.To vam je taj Sergej Trifunović koji je 31. januara 2019. godine citiram: „Kosovo je albansko, a ne srpsko“ i time se svrstao u izdajničke bitange naše zemlje.Da vidite još ko je taj Sergej Trifunović i kakve laži seje, pa ćete razumeti ovo pismo koje smo dobili. Taj Sergej, u narodu zvani pišoje, pomerio je granice beščašća lažući da je predsednik Republike Aleksandar Vučić

Slaviša Lekić, donedavni predsednik NUNS-a kaže, citiram: „Ljudi koji su bili te večeri u RTS-u tvrde da je bila tu, istina je istina“, završen citat. Drugi najzagriženiji Vučićev protivnik novinar Željko Pantelić kaže, citiram: „U pravu si, Slaviša, sedeo sam prekoputa nje te večeri u RTS-u“, završen citat.Eto, zato je u pravu Biljana Srbljanović, koja je inače moj politički protivnik, koja je najbolje rekla za Sergeja Trifunovića, zvanog Sergej pišoje, citiram: „Neoprani, lažljivi Sergej, e to vam je taj vođa protesta i bojkota danas. Uvek je bio podmukli lažov, uvek mi se uvlačio, bio zlatna medalja u uvlačenju u dupe. Uvek lagao, uvek smrdeo, uvek se grabio za piće, novac i obrok, nikada se nije prao, uvek je varao kolege“, završen citat. To je izrekla 20.01.2019. godine.Na kraju, zaista su njegove kolege u pravu kada ga zovu „jedan gram za odmah, a dva grama za poneti“. Ništa bolje nisu ni njegove kolege iz Saveza za Srbiju.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, mi iz Srpske narodne stranke na njihovu mržnju nećemo odgovarati mržnjom i nasiljem, jer znamo da uz pomoć nasilja ne možemo ubiti njihovu laž, niti uspostaviti istinu, niti uništiti mržnju koju seju svakog dana i preko dokumentarnih filmova, jer smo svesni da mržnja i nasilje ne može da se otera mržnjom i nasiljem koju oni seju, već samo možemo ljubavlju i vaspitanjem koje im uzvraćamo iz ovih klupa. Hvala lepo.

Mi ovde, gospodine ministre, želimo samo da budemo što precizniji. Ovo je veoma značajno što se radi kada je u pitanju ovaj Memorijalni centar. Možda mi srpski radikali u svojim amandmanima nekad i preterujemo u nastojanju da što preciznije izdefinišemo neke pojmove, iz razloga što je ovo prilika da započnemo jednu novu eru,

ovde imamo još dosta posla. I sami znate, tu je ogromna dokumentacija koja je i dalje pod velom „strogo poverljivo“, nije još otvorena da izvršimo uvid, da vidimo ko su i koliko je bilo žrtava, a isto tako da vidimo ko je krivac za tolike žrtve. Imamo bezbroj falsifikata u istoriji i ovde je pokrenuta tema, kolega Ljubiša je o tome govorio, o udžbenicima,

ne skrećemo. Ovde se radi o tome da osim ovog memorijalnog spomenika moraju i nešto što je učenje u školama da se vodi računa, nije direktno pod vašom ingerencijom, pod ingerencijom je Ministarstva obrazovanja, ali moraju ti udžbenici, pogotovo udžbenici iz istorije, od onoga što je značajno za istoriju našeg naroda, moraju da budu mnogo strože kontrolisani i da budu izvrgnuti i javnosti i kritikama. Ne može se prelaziti preko toga i govoriti – valjda se to podrazumeva. Ima nešto što mnogi neće da razumeju, niti shvataju šta je to srpsko ravnodušnost, kada kaže – pa valjda se to

ne mogu da budem srećan, ne mogu ni da se zahvalim kolegi što me je, kako razumem, kandidovao za neku epizodnu ulogu itd. i poredio sa Kusturicom. Nisam ja čovek od glume. Da je bilo potrebno da se otpeva neka pesma, da se izrecituje nešto, da se popije čašica ili flašica pića, to bih mogao. To bih mogao i to bih prihvatio, ne bih imao problema.Što se tiče moje izjave koja je citirana u tom filmu, ja sam to rekao onda i stojim i sada iza toga, i u narednih deset ili sto godina, ne znam koliko ću živeti, uvek sam spreman da podržim to što sam rekao i nikad se neću odreći

uvek bio patriotski opredeljen i da mi je na prvom mestu bila Srbija i srpski narod. I posle jednog veličanstvenog govora u Aleksincu, koji je održao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ja sam rekao da je govor bio fenomenalan i da taj govor treba da bude u svakoj čitanci, u svakoj knjizi vezno za istoriju srpskog naroda. I stojim i dalje iza toga.Šta toga.Šta je sada problem? To je ono što sam nekoliko puta govorio. Problem kod nas Srba je što mi ono što je naše potcenjujemo. Da je to rekao neko deseti tamo, Albanac, da je rekao neki Mađar, Hrvat ili ne znam, da ne ređam bez veze narode i narodnosti to bi bilo lepo i fino. Ali, kada Srbin nešto lepo kaže za svog sunarodnog, odnosno svog predsednika odmah se nađu neki stručnjaci koji to ismejavaju i sve i svašta govore vezano za to.Nije tu Đorđe Vukadinović. On je isto imao neku izjavu vezano za to pa me je uporedio sa nekim, ali to uopšte nije bitno. Ja, ostajem pri tome. Hvala vama kolega Mirčiću što se toliko brinete za mene i hvala na toj kandidaturi,

Ma, nije ovde izjava kolega, nego je ovde stil, način kako ste vi to rekli, isto kao Emir Kusturica u „Valter brani Sarajevo“, tako ste bili ubedljivi. Zato ja svrstavam vas u red epizodista kakav je Emir Kusturica.Da se vratimo na nešto što je ozbiljno, što želim vama da pripišem, kao jednom od retkih koji se zalaže da ubuduće štampanje udžbenika, pogotovo onih koji su vezani za istoriju srpskog naroda, ne štampaju se pod okriljem onih koji plaćaju u porez u Hrvatskoj i koji su hrvatski građani, građani, ne samo to, državljani, ne samo to, nego se ističu po tome što sponzorišu ustašoidnu hrvatsku partiju koja je već u kontinuitetu dugi niz godina na vlasti. I, to ste jedan od retkih iz vladajuće koalicije, to se mora priznati, na insistiranje nas srpskih radikala, koji je prihvatio da se posveti pažnja kada su u pitanju udžbenici, kada je u pitanju uopšte obrazovanje.Mi ovde razgovaramo sa resornim ministrom. Bitno je da se u tom memorijalnom centru nađu mnoge stvari koje ne podrazumevaju u prvi mah i ovaj zakon, kao što je ministar prihvatio ideju dok se ne osnuju ovi memorijalni centri vezani za čitav Srem, da ovaj memorijalni centar bude centralno mesto gde će biti dokumentacija o svim događajima koji su se dešavali u Sremu. To je sada prepušteno lokalnim nivoima vlasti ili nekom drugom, a nama je potrebno da se pristupi ovom poslu veoma, veoma ozbiljno.Postavljaju se dileme da li će to neko da shvati, da li će to da razume, ali mi ovde radimo za osvetljenje ili obelodanjivanje istorije srpskog naroda, a ne da mi vodimo računa da li će to neko da ceni ili ne. Sve ove okolnosti koje nas upućuju da smo

Što se tiče ovih udžbenika, ja se zalažem za to da ti udžbenici budu jedinstveni i da ih pišu naši autori, da štampa naš Zavod za udžbenike.Niste baš u pravu kada kažete da sam ja jedan od retkih koji se za to zalaže. Odbor za prosvetu je imao zajednički sastanak sa Odborom za prosvetu Republike Srpske, pre jedno godinu dana i mi smo se dogovorili da napravimo zajedničke udžbenike koje bi koristili svi u školama Republike Srpske i Srbije iz četiri predmeta. To je bila istorija, srpski jezik, geografija i ne znam tačno, mislim da je bio još jedan četvrti, nije ni važno. Mislim da je Mislim da je postojala dobra ideja.Čak su i Vlade Republike Srpske i Vlada Srbije imale jednu zajedničku sednicu na kojoj se o tome diskutovala i ostalo je da Zavod za udžbenike, Zavod za obrazovanje i ova dva odbora, njihov i naš, se sastanu i da rade na tome. Kao i sve drugo kod nas ide to malo traljavo, polako, ali ja se nadam da će veoma brzo doći do dogovora i da ćemo mi zbilja napraviti udžbenike onakve kakve nam nalaže istorija, odnosno naša prošlost, kako nam nalaže sadašnjost i budućnost Srbije.Mi ne tražimo da u tim udžbenicima bude nešto što nije istinito, ali nećemo ni da dozvolimo da nam neki koji su bili na poraženim stranama sada pišu istoriju i da govore o tome da smo mi bili na nekoj poraženoj strani, da smo mi ovakvi i onakvi.Što se tiče vaše stranke, svaka čast vama i svaka čast vama na tim stavovima, ali evo imam ja za vas jednu preporuku. Uskoro su izbori, potrudite se, osvojite znatan broj glasova, uđite u novu Vladu i zajedničkim snagama da napravimo nešto za boljitak Srbije.

političkih opcija koje su za promenu svesti kod srpskog naroda. Svedoci smo da smo izloženi duži period pritiscima da suštinski svest koja vlada

To je zločin koji se čini, a preduslov za promenu svesti je upravo ovo što mi danas razgovaramo. To je i te kako značajan preduslov. To su oni dušebrižnici koji kažu, šta će vam istorija, šta će vam memorijalni centri, zašto govorite o tim žrtvama.Onda dolazimo u situaciju da već više puta ovde spomenuto, da recimo, imamo nešto što je samo svojstveno Holivudu i njegovoj produkciji. Napravljen je mit o Srebrenici, napravljen je mit o Ratku, pravi se mit o Hrtkovcima. Ljudi to ne razumeju. Mnogi to ne shvataju ozbiljno. Bitno je naći jedno mesto, jednu neuralgičnu tačku koja se zove Hrtkovci da bi se sutra mogla utemeljiti tvrdnja onih koji su zabrinuti za svest srpskog naroda kako je tu bilo masovno iseljavanje onih koji nisu srpske nacionalnosti. Kada im uspe to da realizuju, videli ste kakve pripreme su uradili. Kada dođe do konačne realizacije biće kasno.Oni su optužili Vojislava Šešelja da je bukvalno učestvovao u planskom iseljavanju. Pa, ne može pojedinac planski da iseljava, može samo uz pomoć države, a to je priprema za to što ovi idu u Brisel. Ovi koji se okupljaju oko američke ambasade, oni idu da obećaju da će mnogo više i brže da urade ne samo kada je u pitanju Kosovo i Metohija, nego kada je u pitanju Raška oblast, odnosno Sandžak i Vojvodina, a imaju neuralgičnu tačku u Vojvodini, da sutra optuže i da kažu, zbog bezbednosti, zbog sigurnosti onih koji nisu srpske nacionalnosti. Vojvodina mora imati veći stepen autonomije. To je ta strategija, to je taj projekat promene svesti.

Oduvek je bilo izroda koji su radili protiv interesa svojih naroda, ali na nama je da mi te nadjačamo i da ne dozvolimo da nam upropaste ni zemlju ni budućnost te zemlje.Pogledajte šta se desilo u Crnoj Gori! Ko je pre pola godine verovao da će u Crnoj Gori da se dešava ovo što se dešava? Došla je narodu svest, nije mogao više da trpi zulum, nije mogao da trpi nepravdu. Bog je pogledao taj narod.Danas, desetine, stotine hiljada izlaze dva-tri puta nedeljno da demonstriraju i pokažu svoje jedinstvo, svoju privrženost zemlji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako će valjda i u Srbiji da bude. Opametićemo se jednom, pa ćemo svi da ustanemo i da kažemo tim izrodima - dosta, bre! Ako vam je do Amerike, ako vam je do Engleske, do ne znam ni ja koga, idite tamo pa tamo živite i tamo uživajte. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić.

ali bukvalno, ministre, ne preterujem, iživljavanje koje se ogleda u igranju predstave "Na Drini ćuprija", u režiji čoveka kome je ime Sandokan, a nadimak mu je Kokan?

ali u režiji Sandokana. Zamislite kakav paradoks! Zar Ministarstvo ne može da reaguje, ako već ne reaguje javnost? Ali, teško je očekivati od onog dela javnosti koji se ogleda, recimo, u Srpskoj akademiji nauka ili u nekim drugim institucijama, oni su gori kada je u pitanju izvrgavanje ruglu svega onoga što je vezano i za tradiciju i za stvaralaštvo srpskog naroda.Da se ne iznenadimo sutra kada se bude organizovala neka predstava, uz direktnu ili indirektnu pomoć od strane Vlade Srbije, koja će imati teže posledice, koja će prikazivati kako to Srbi ubijaju ubijaju one koji nisu njihove nacionalnosti i kako to Srbi iseljavaju one koji nisu njihove nacionalnosti. A onda ćemo da se čudimo, da kažemo - otkud im to, kad nema nijedna istorijska činjenica. Njihove činjenice ne baziraju na istini, nego na fabrikovanju laži, ministre. O tome se radi. bilo šta što se o tome može reći ili prećutati. Dakle, nisam je lično video, pa ne mogu da sudim. Ali, u medijima sam zapazio kontroverze vezane za tu temu. Predmetno pozorište nije ustanova kulture čiji je osnivač Ministarstvo kulture…Govorim kulture…Govorim o pozorištu u kome se dešava ta predstava. To pozorište ima svoj programski savet, ima upravni odbor, ima svog često drugačijim viđenjima u javnosti, Ministarstvo kulture, ovo nije ni pravdanje ni vajkanje, ovo je prosto podsećanje na činjenice, nema na raspolaganju alate, nevezano sad za tu predstavu nego uopšte i za neke druge fenomene, da reaguje na način kako je to možda moglo u nekim ranijim epohama. Ovo društvo se opredelilo za jedan drugi pristup delovanju u oblasti kulture, i kada je reč o pojedinim medijima, i kada je reč o pojedinim sadržajima u oblasti kulture. Mi ne možemo da cenzurišemo, ne možemo da zabranjujemo, ne možemo da skidamo sa repertoara i ne možemo da utičemo na nezavisnost ustanova kulture.Ali, kažem, postoji nekoliko, ukoliko je nešto sporno, ne bih ovom prilikom davao ocene o toj predstavi, ali ukoliko je negde nešto sporno, na nekoj izložbi ili na nekoj predstavi, postoji čitav niz organa nadležnih za ustanovu kulture ili za galeriju ili za pozorište ili za bilo za šta, koji su pozvani da kažu svoj sud ili iznesu neki svoj kritički stav, ukoliko za tim ima potrebe.Ministarstvo kulture jednostavno ne postupa u takvim stvarima i mislimo da je to, generalno gledano, ponekad se čovek kaje zbog toga, ponekad bi poželeo veća ovlašćenja, ali generalno gledano, to je dobro i društvo u svom odrastanju, čini mi se, mada je ovo moja lična ocena i ne može se smatrati zvaničnim stavom Ministarstva kulture i informisanja, ali društvo kroz takva ili slična ili neka druga iskustva i kroz neku progutanu gorku pilulu i sazreva, na neki način. Jer, možda je bolje da se svest o pojavama i fenomenima formira kod naših građana na osnovu njihovog utiska, a ne na osnovu oktroisanog stava nekog državnog organa, pogotovo kad je reč o pojavama u oblasti kulture, mislim da je to važno. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Vlada direktno ili indirektno, odnosno ova država, da li preko organa Vlade ili nekih nižih organa vlasti, pokrajinskih ili lokalnih, na neki način učestvuje u najdirektnijoj podršci ovakvih slučajeva.Ja vas podsećam, vi se dobro sećate predstave "Golubnjača". "Golubnjača" je predstava koja je u ono vreme izazvala veliku buru u javnosti, ali je skrenula pažnju na mnoge golubnjače. Golubnjače su mesta, lokacije gde su masovno bacani Srbi u dalmatinskoj Zagori i u Hercegovini. To su provalije u krševitim, kamenitim predelima, u kojima se obično gnezde golubovi, zato i ima naziv golubnjača. Golubnjača ima puno. Srpski narod, ako nešto ima, nažalost, ima takvih mesta i takvih toponima.Vi znate kolika se bura i kakva hajka digla, ne samo protiv predstave, nego i protiv autora. I nije čudo što se ovoliko čekalo kada je u pitanju i ovaj Memorijalni centar. Da nije počela hajka na srpski narod kao genocidan narod, pa se i Sajmište uzimalo kao primer da je na teritoriji Srbije i da se nije, konkretno govoreći, da se nije išlo na ugrožavanje žrtava i broja žrtava, ne samo Srba nego i jevrejskog i romskog naroda, pitanje je kada bi se realizovalo ovo. Sve su to pitanja.Ne treba da čekamo da se dešavaju događaji koji se nadovezuju na ovakve i slične predstave. Uostalom, mi imamo javne ličnosti iz oblasti kulture koji jasno i glasno govore treba Kosovo i Metohija da se preda. Zar ne može ovo društvo da ima mehanizam i da kaže - ne možete baš tako da govorite, to je protiv Ustava ove države. Kao što je umanjivanje žrtava bilo kog naroda koji je stradao od fašizma u Drugom svetskom ratu. Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo već govorili u načelnoj raspravi, naravno naravno da postoji potreba za ulaganje i za obeležavanje svega onoga u našoj istoriji, našeg stradalništva, sa ciljem da se nikad ne zaboravi.Ali, morao bih da vas podsetim na jednu drugu inicijativu Srpske radikalne stranke, koju smo predlagali još pre četiri godine, a to je da Vlada Republike Srbije zvanično formira poseban institut za proučavanje haških presuda.Zašto

posle po nepravednim i van ikakve sumnje presudama koje su uperene isključivo prema srpskom narodu u celini? Na taj sud se poziva i Međunarodni sud pravde i mnogi drugi, pogotovo u tzv. regionu, ali, što je, nažalost, i u Srbiji tako.Dakle, da se to istraži, da se to sve sabere i da se vidi onda u stvari prava praksa i cilj i postojanje Haškog tribunala. To bi uradila jedna odgovorna država koja neće da dopusti da nam istinu i istoriju kroje naši neprijatelji i oni koji našem narodu ne misle ništa dobro.Teza dobro.Teza o genocidu, navodnom u Srebrenici je potekla od Haškog tribunala, iako nema apsolutno nikakvo uporište u pravu, a i čovek koga su više puta pomenuli i poslanici vladajuće koalicije u vreme načelne rasprave Efraim Zurof, koji je direktor Centra „Simon Vizental“ je i sam više puta rekao da nazivati genocidom ono što se dogodilo u Srebrenici vređa sve žrtve koje su poginule u Holokaustu. To vam je danas Haški tribunal i to je bila njegova uloga.Dakle, uloga.Dakle, cilj je bio da se jedan narod označi, da taj narod posle bude prokazan, a onda na to vrlo lako dopuniti i sve ostalo i pripisivati to našoj genocidnoj prirodi, naše loše osobine, to što smo mi neuspešni, jer smo mi zli i genocidni.To je suština i Republika Srbija, po našem mišljenju, ne sme sa tim da se pomiri, da ne govorim o tome da se i naši sudovi često pozivaju na presude Haškog tribunala i na rad Haškog tribunala.Ono što je, takođe, dakle, potreba da se pokaže odgovornost i na jednom drugom polju, a to je da se uvede red u funkcionisanje, odnosno rad nevladinih organizacija u Srbiji posebnim zakonom.Svako ko je finansiran iz inostranstva, kroz razne fondacije, da li je to Džordž Soroš ili USAID ili neki drugi, svako da mora da se legitimiše u javnosti onako, da predstavlja ono što je to platilo, odnosno da se predstavi ko stoji iza toga kao agent stranog interesa, odnosno stranog uticaja.To što je neko sada objavio na svojoj veb stranici to koliko je dobio novca nije dovoljno, jer se oni u javnosti ne predstavljaju kao plaćenici, odnosno ljudi koji su angažovani. Opet kažem, nisam za to da se zabrani, ali da svima to bude jasno. Dakle, nije dovoljno samo što je izbačeno to na veb stranicu, mora svaki put da to bude prisutno u javnosti.Oni su prikazani u našoj javnosti kao glavni moralni autoriteti po svim pitanjima, a upravo slede onu politiku koju ima i Haški tribunal. Njihove osnovne teme o Srbiji jesu: genocid u Srebrenici, velikosrpska okupacija, odnosno invazija na Hrvatsku, nezavisno Kosovo, itd.Ti ljudi vređaju naše žrtve. Negiraju broj poginulih u bombardovanju. Podržavaju falsifikate, odnosno događaje koji su imali za cilj da manipulišu svetskim javnim mnjenjem, kao što je događaj u Račku, da ne govorimo samo o Srebrenici. Na taj način nas sve vređaju.Dakle, to mora da bude odgovornost i mora da se pokaže da svako ko je pripadnik nevladine organizacije koja pretenduje da utiče na politiku Srbije mora da se prikaže onako kao što i ovi koji ga plaćaju se prikazuju. Oni nisu nezavisni, oni su i te kako zavisni.Ono što je mnogo veći problem za Republiku Srbiju jeste što i, nažalost, Vlada Republike Srbije određene projekte posredno ili neposredno plaća istim tim nevladinim organizacijama. Dakle, sada se ne govori o Olimpijskom komitetu, o SPC, Crvenom krstu, itd, već isključivo nevladinim organizacijama koje imaju prefiks ljudsko-pravaški, odnosno koje imaju u svom nazivu ljudska prava, te dve reči, iako samim tim što to ponavljaju u javnosti, teško kompromituju ljudska prava. Dakle, da se uvede u finansiranje.Zašto bi država Srbija plaćala nekog ko će posle da ide da reklamira genocid u Srebrenici ili nezavisno Kosovo, ili šiptarske mučenike, tzv. da predstavlja ovde po Beogradu, imali smo i takvih slučajeva?Stvarno mislim da nije normalno da Vlada Republike Srbije stoji iza finansiranja Festivala „Mirdita“, koji je imao za cilj promociju kosovske kulture u centru Beograda, u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Dakle, to je novac Vlade Republike Srbije.Šta je cilj i koja je potreba za tim finansiranjem? Da li se mi onda slažemo sa promocijom kosovske kulture u Beogradu, tzv? Jedino što ja mogu da kažem za taj termin kosovska kultura, mogu samo da kažem da verovatno kao deo svega toga spada i spaljivanje srpskih crkava i manastira, skrnavljenje groblja, itd.Nisam baš siguran da mi govorimo o stradanju srpskog naroda na Kosovu sa istim žarom i da se isto tako finansira, kao što se finansira NVO sektor. Oni se ovde postavljaju u Srbiji i iznad zvaničnih institucija, oni odlučuju i daju smernice, vrlo su kritični u javnosti, imaju određene vrste pritisaka da se stvari promene, to smo videli i u ovom izbornom procesu, tj. predizbornom procesu.Dakle, bilo je potrebno da se angažuje fondacija, tj. Fond za otvoreno društvo Džordža Soroša i njihovo predstavništvo u Beogradu, kako bi oni otpočeli navodni dijalog između vlasti i opozicije.Meni se čini da je to, ne samo što je ponižavajuće za Srbiju, meni se čini da to prikazuje i pravu pravu hijerarhiju u Srbiji i ko se prema kome kako odnosi. Meni se čini da su oni autoriteti i vladajućoj stranci i vladajućim strankama, ali i većini opozicije, odnosno prozapadnoj opoziciji. Vrlo lako je bilo i naprednjacima i demokratama da u 24 sata zaborave sve što su jedni o drugima pričali kad ih je sazvao Milan Antonijević na Fakultet političkih nauka.

smatramo da nije normalno da NVO, posebno „Žene u crnom“, Fond Nataše Kandić, „Jukom“, građanske inicijative, kuće ljudskih prava i ostale gluposti, mogu da se porede sa nekim kulturnim institucijama, kao što je Matica srpska u finansiranju i da se ispostavi da desetostruko puta veće iznose dobijaju iz budžeta Republike Srbije NVO, nego Srpska književna zadruga i Matica srpska, na primer.Mi smatramo da to nije normalno

uvreženo mišljenje da se bez njihove podrške ne može biti na vlasti i da su oni veoma važni nekim stranim činiocima i da od njihove preporuke zavisi ko će da formira Vladu Srbije, na primer.Bolje primer.Bolje je da se novac da, pa da oni kompromituju našu istoriju, da oni vređaju naš narod, crkvu i ostalo, nego da oni budu neprijatelji, pa da se oni udruže sa vašim političkim protivnicima. To je suština.Imali smo nedavno i tzv. „Apel 88“, koji ima za cilj da osudi mešanje Beograda u unutrašnje stvari Crne Gore i spreči, ne znam ni ja šta, agresiju valjda Srbije na Crnu Goru

srpskih neprijatelja da se oni svi vrlo lako udruže sami i stave sebe na spisak, a Vlada Republike Srbije na posredne ili neposredne načine neke od tih ljudi za njihov rad finansira i nije mi jasno kako se u svemu tome ne vidi problem?Republika Srbija nije neka prebogata država da može da plaća sve i svašta, a posebno ne sme da pravi prioritete od nevladinih organizacija u odnosu na neke kulturne institucije, u odnosu na Maticu srpsku, na primer. Taj odnos treba da se promeni da bi se onda nešto i u kulturi promenilo. Ovako, od danas do sutra sa pojedinačnim slučajevima, odnosno pojedinačnim rešenjima nećemo nigde da stignemo. To smo predlagali ove četiri godine više puta, ali nismo čuli, to jest nije bilo sluha za naše predloge.Mi smatramo da ne možemo ništa da očekujemo dobro od onih koji pozivaju, odnosno navode da se u Srebrenici desio genocid, oni koji pozivaju na priznavanje kosovske nezavisnosti, oni koji govore o velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku i smatramo da oni treba u našem društvu da budu na margini, a ne da budu autoriteti po bilo kom pitanju i pogotovo smatramo da ne smeju da budu plaćeni iz budžeta i da postoje mnoge stvari koje treba, umesto toga, da se nađu na prvom mestu, istorijske, sa nacionalnim prefiksom, i da se taj novac usmeri na to, ali to treba da bude promena u svim segmentima i treba da se na tome radi temeljno, a ne da mi prihvatamo tutorstvo

da su oni kancer na tkivu naše demokratije, jer se oni postavljaju iznad parlamenta, iznad Vlade Republike Srbije i ključni su donosioci odluka kada je u pitanju strateški pravac, spoljnopolitička orijentacija i pogled na određena istorijska dešavanja. To će biti prava i suštinska promena.Opet kažem, oko memorijalnog centra, podržavamo, ali da nastavimo da se sećamo i da radimo na tome u svim segmentima na stradalništvo i u 20. veku i pre toga i da to radimo sistematski, a ne od slučaja do slučaja. zakone iz dnevnog reda ove sednice.Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.Sa radom nastavljamo u 15 sati i pet Hvala